Uvažena predsedavajuća, poštovani kandidati za ministre u Vladi Republike Srbije, dame i gospodo narodni poslanici, Socijaldemokratska partija Srbija je kao ključne reči i ključne poruke u okviru ekspozea koji smo pomno slušali juče, gospođe Brnabić, definisala - modernizaciju, Četvrtu tehnološku revoluciju, ekonomski razvoj, novo zapošljavanje, investicije u obrazovanje i nauku. To su one vrednosti koje Socijaldemokratska partija Srbije već unazad nekoliko godina baštini, sa kojima se slažemo i daćemo svoj maksimalni doprinos da se implementacija ovih ideja i svih projekata koje je započela i prošla Vlada Republike Srbije, a nadamo se da će ova Vlada, kada se izabere, na čelu sa gospođicom Brnabić, da nastavi tu politiku i da je realizuje u korist svih građana Republike Srbije i naše zemlje.Ono što bi mi izdvojili kao najbitniju stvar u okviru samog ekspozea i strateškog plana ove Vlade, to je investicija i to je razvoj onih sektora koji su propulzivni, koji mogu da dovedu do toga da Srbija ima puno više radnih mesta nego danas, da dovede do toga da Srbija poštuje i gaji vrednosti na kojima su zasnovane one moderne zemlje, zemlje razvijenih demokratija, razvijenih ekonomija, a to je slobodno preduzetništvo, to je slobodno tržište, to je poštovanje ljudskih prava i poštovanje radničkih prava.Naravno da se naši ciljevi koji se odnose na socijalnu pravdu isključivo mogu realizovati kroz to da podstičemo preduzetništvo, da naši ljudi, a pogotovo mladi ljudi, imaju tu slobodu da pokreću svoje poslove, pokreću privatne inicijative i da Srbija postane definitivno i u punom kapacitetu društvo jednakih šansi da svi imaju pravo, u skladu sa svojim mogućnostima, kvalifikacijama, veštinama, obrazovanjem, da nađu dobar posao, kako u privatnom tako i u javnom sektoru, ali i da pokrenu svoj posao i da imaju mogućnost da dobro zarađuju, da zaposle svoje porodice i da na taj način dođemo do tog cilja da se u Srbiji otvara mnogo više preduzeća godišnje nego što se zatvara.Na podsticaje, kroz kreiranje jednog jasnog, dobrog i kvalitetnog zakonskog okvira, kreiramo jednu ekonomiju koja će se zasnivati na znanju, koja će se zasnivati na porodičnom biznisu, na konkurentnosti, na novim znanjima i na novim tehnologijama. Razvoj informacionih tehnologija, unapređenje studijskih programa na univerzitetima - prekvalifikacija koja je u okviru svog ministarskog mandata gospođica Brnabić pokrenula tiče se prekvalifikacije ljudi za poslove u IT sektoru. Sama činjenica da nam fali 15 hiljada ljudi, da bi mogli sutra da ih zaposlimo, samo kada bi ih imali, dovoljno govori o tome da Srbija ima jako veliki potencijal u ovom sektoru.Ne bih se složio sa kolegama koji govore o tome da mi imamo šansu samo kada su u pitanju određene industrijske grane koje se zasnivaju na radno-intenzivnim tehnologijama. Ne, ljudi u Srbiji, mladi ljudi u Srbiji, su školovani, oni su sposobni, oni imaju dobre kvalifikacije, imaju kvalitete i mogu da rade u okviru poslova i oblasti novih tehnologija. To je važno za Srbiju zato što te nove tehnologije i te privredne oblasti i sektori kreiraju najviše radnih mesta, kreiraju ono što je Srbiji najviše potrebno, a to je stvaranje dodatne vrednosti, stvaranje konkurentnosti, ne samo u odnosu na region.Mi želimo da budemo konkurentni i u odnosu na zemlje EU, jer, naravno, svi znaju da je strateški cilj ove bivše a i buduće Vlade punopravno članstvo Srbije u EU, saradnja i ugledanje na one najrazvijenije zemlje, ekonomski najrazvijenije zemlje na svetu – na Južnu Koreju, na SAD, na Izrael.Podsetiću vas, juče je premijer Izraela, Benjamin Netanjahu, otvorio jednu jednu nedelju informacionih tehnologija u Izraelu i definisao prioritet Izraela da bude jedna od pet država na svetu koja će imati najrazvijeniju tu oblast i koja će imati najveći izvoz iz ove iz ove oblasti. Ako to radi Izrael zašto to ne bi radila i Srbija kada ima sve resurse da to radi?Naravno, potrebno je da imamo podsticajnu politiku, poresku politiku. Potrebno je da definišemo jasan nivo i jasnu politiku podsticaja za ovaj sektor u Republici Srbiji i za sve druge sektore koji nam mogu doneti puno radnih mesta i koji nam mogu doneti puno dodatne vrednosti.Naravno, mandatarka je pomenula i mikro-finansiranje. To je jako bitna stvar. Na taj način možemo kreirati hiljade radnih mesta, hiljade mogućnosti za zapošljavanje i porodični biznis i daćemo punu podršku za zakon zakon o mikro-finansiranju. Glasaćemo za njega u Narodnoj Skupštini da stvorimo za ovakav vid finansiranja mikro, malog i srednjeg biznisa u Republici Srbiji.Socijaldemokratska partija Srbije će u danu za glasanje podržati izbor Vlade, podržati izbor mandatarke i sve ono što je u skladu sa socijaldemokratskim idejama, socijaldemokratskim principima kao vodećom idejom 21. veka. **Maja Hvala. Hvala.Osvrnula bih se na deo ekspozea koji se tiče zdravstva. Na te tri i po stranice, koje smo videli u ovom pisanom dokumentu, uglavnom one svoje uporište imaju u prethodnom ekspozeu, jer je ključna reč kojom većina pasusa počinje nastaviće se, što je negde i logično, jer je prethodna Vlada trajala nepunih godinu dana, a veći projekti zahtevaju duže da bi se obavili.Postoji, međutim, jedan deo prethodnog ekspozea o kome ovde nema ni reči, a tiče se zdravstva, moje pitanje ima uporište u tom delu ekspozea, pa ću u duhu tradicije skupštinske, koju je ustanovio kolega Atlagić, pročitati taj deo da bi postavila pitanje.Citiram: „Tri i po milijarde evra svake godine potrošimo na zdravstvo. Ne znam gde i kako nama od toga, ćorav može da vidi da nama negde nestane milijarda. Ne znam gde i kako? Negde te pare nestaju.“ Kraj citata.O ovoj milijardi u ovom novom ekspozeu nema ni reči. Znači, niti da smo je našli, niti da se ona traži. Mene zanima nađosmo li te novce, li i tu imamo kontinuitet da se to i dalje na godišnjem nivou odliva? Molim vas, milijarda evra nisu mali novci, a mi lečimo decu SMS-om. Milijarda evra je 30% budžeta koji odvajamo za zdravstvo i to je oko 3% našeg BDP.Unapred zahvaljujem mandatarki na odgovoru. Pohvaljujem to što je juče obećala da će odgovarati na pitanja. Hvala. **Neđo Jovanović** Zahvaljujem se, predsednice.Poštovana mandatarko, uvaženi kandidati za članove Vlade Republike Srbije, poštovani narodni poslanici, poštovani građani Srbije, onako kako je već istakao naš ovlašćeni predstavnik, naš drug Đorđe Milićević, poslanička grupa SPS će bezrezervnu podršku dati ovom sastavu Vlade i ekspozeu mandatarke i samim tim dati podršku, odnosno glasati za predlog ove Vlade.Ono što je jako važno istaći, a što proizilazi iz ekspozea ili programa koji je predočila mandatarka ovom plenumu, jeste činjenica sa kojom se SPS bezrezervno slaže, a to je da se nastavi reformski put Srbije u cilju krajnjeg strateškog cilja, a krajnji strateški cilj naše države jeste ulazak u članstvo EU.Imamo EU.Imamo započete reformske procese, i to vrlo uspešno, i ti reformski procesi se prate i vrednuju od onih koji su za to nadležni i koji predstavljaju sastavne delove organa i tela EU. Veoma smo zadovoljni što je to vrednovanje dalo pozitivne rezultate. Veoma smo zadovoljni činjenicom da je značajan deo poglavlja već otvoren. Veoma smo zadovoljni i činjenicom da će i druga poglavlja uskoro biti otvorena, što ukazuje na nedvosmislen način da je prethodna Vlada radila i te kako dobro.Kontinuitet koji se mora zadržati podrazumeva dve stvari. Prva, da se intenzivira sve ono što je do sada rađeno izuzetno uspešno. Druga, da kroz taj intenzivniji proces dolazimo do rešavanja onih problema koje do sada nismo nismo stigli ili nismo uspeli blagovremeno da rešimo.Međunarodni položaj, međunarodni ugled Republike Srbije je sada, upravo zbog rezultata Vlade, prethodne Vlade, sada već tako možemo reći, izuzetno dobar. To podrazumeva da je Republika Srbija vodila izuzetnu dobru spoljnu politiku i da su tu oni koji su bili najodgovorniji i koji su na svojim leđima poneli najveći teret obaveze da ta spoljna politika bude uspešna, upravo sada sada predsednik države gospodin Vučić i ministar spoljnih poslova i prvi potpredsednik Vlade Ivica Dačić.Nastavak integracionih procesa nesumnjivo jeste nešto što će ova Vlada imati kao svoju obavezu i na tom putu nailaziti na nova iskušenja, nove izazove. Jedan od tih izazova nesumnjivo jeste rešavanje pitanja Kosova i Metohije, statusa Srba na teritoriji Kosova i Metohije, kao i mnoge druge nerešene situacije koje se vezuju za sve segmente i društva i države.Ne postoji nijedan resor koji nije dao svoj doprinos u ovim reformskim procesima. Dakle, ne postoji nijedno ministarstvo koje se nije uključilo u uspešno rešavanje onih zadataka i obaveza koje nam predstoje da bi se širom otvorila vrata Srbiji za ulazak u EU, počev od zdravstva, prosvete, pravosuđa, policije, da ne nabrajam sve ostale resore. Ali, kad smo već kod toga, ja ću se fokusirati samo na dva resora koja se vezuju s jedne strane za moju profesiju, a s druge strane za nešto što je vanprofesionalna aktivnost, a to je sport.Kada je u pitanju pravosuđe, bez obzira što su i dalje tereti ostali zato što su nasleđeni, zato što ih vučemo decenijski,

biti, Neli Kuburović SPS daje podršku u daljim naporima da se reforma pravosuđa nastavi i da svi problemi koji opterećuju pravosuđe budu što pre rešeni.Nesporno je da je 900 hiljada predmeta manje, da je za toliko pravosuđe rasterećeno, odnosno sudovi. Moramo biti iskreni, najveći, tako kažem, razlog da se to rasterećenje učini jeste upravo donošenje Zakona o izvršenju i obezbeđenju i činjenica da su javni izvršitelji preuzeli onu obavezu koju sudovi nisu mogli uspešno da izvrše. Siguran sam da će ministarka na tom polju, zajedno sa pravosudnim institucijama, dati svoj doprinos da se i drugi predmeti što brže rešavaju, kroz medijaciju, odnosno posredovanje, i da na taj način rasterećujemo sudove i da rešavamo probleme koje do sada niko nije uspevao da reši na adekvatan način.Kada je u pitanju sport, danas smo čuli dve sjajne vesti. Jedna je da u tekvondou imamo novog svetskog šampiona. Gospodine Udovičiću, velike zasluge Ministarstva sporta zaista treba da budu vrednovane, treba ono što smo danas čuli da se dalje afirmiše. Ono što želim vama da poručim, jeste jedna činjenica koju niko ne može da dovede u sumnju, a to je da sve više malih sportova predstavlja reprezente Srbije u svetu, da su to sad naši ambasadori.

tu su moji karatisti, Jelena Preković koja je bila prvak Evrope u karateu, kao i mnogi drugi koji ne predstavljaju samo onu elitu koja se vezuje za kolektivne sportove. Malim sportovima treba posvetiti sve više pažnje, zbog toga što tu sada postoji i kvalitet i kapacitet, i siguran sam da će Srbija preko njih imati velike domete i biti uspešno reprezentovana u celom svetu.Budućoj Vladi Republike Srbije SPS želi uspeh u radu, želi da Srbiju postavi na zdrave noge na najbolji mogući način i da je uvede u EU što pre. U tom smislu, još jednom, podrška poslaničke grupe SPS se ni u kom slučaju ne dovodi u sumnju i ona je neupitna. Hvala.

video sam da nedostaje četiri minuta u stenogramima iz mog govora koji sam govorio, a kada ste mi rekli da se ne čuje zato što sam previsok, ali bi onda valjda trebalo da se čuje u stenografskim beleškama. Moj mikrofon nije radio, to je jasno svima.Takođe, član 255. kaže da je rad Narodne skupštine javan, samog plenuma i radnih tela. Uvidom u snimak prenosa Narodne skupštine, vidi se da ne postoje podaci o ta četiri minuta moga govora. To su prenela i sredstva javnog informisanja.Želeo bih da vam postavim pitanje, da li ja uopšte nisam govorio ta četiri minuta jer ne postoji nikakav tonski trag, ne postoji trag u stenogramima, ne postoji trag u medijima, ili kako ćemo već da rešimo taj problem? Zaista je neverovatno da mikrofon bio uključen, ali nije radio i nije se čulo, iako je jutros radio. Podsetiću vas da sam ja bio poslanik koji je postavljao poslanička pitanja Vladi. Kako je moguće da se takva stvar desi sa mikrofonom, to je jako zanimljivo? Tako da, hteo bih da urgiram da se to popravi na neki način. Niste u pravu. Evo, ja imam fotografiju šta ste vi radili sa mikrofonom za vreme vašeg govora. Stalno ste udarali mikrofon dok ga niste znatno oštetili.

mislim da je strašno važno, a pažljivo sam slušao vaš ekspoze, da postoji jedno institucionalno poverenje između parlamenta i Vlade koje nije postojalo do danas. Vaša izjava da ćete biti redovni poslednjeg četvrtka u mesecu nas hrabri u toj nameri nameri da uspostavimo institucionalnu saradnju i da narodni poslanici, pre svega, naravno, opozicioni, mogu od vas da traže objašnjenja na rad Vlade i rad ministarstava.U vašem ekspozeu ste izneli svoje ideje i ja smatram da su neke od njih jako dobre, ali ono što me brine jeste da vi nećete imati autoritet da ih sprovedete u delo. Digitalizacija je svakako potrebna Srbiji i ja vas u toj nameri potpuno podržavam. Smatram da je odliv mozgova na najvišem stupnju u srpskoj istoriji. Šezdeset hiljada ljudi nam je otišlo prošle godine iz zemlje, a 80.000 je procena po OECD-u da će izaći ove godine iz Srbije zauvek.Ono što me brine jeste da niste zapravo svesni kakvo ste stanje zatekli i kako vi Srbiju želite da digitalizujete. Mislim da je ovo slika koja na najbolji mogući način oslikava danas stanje u Srbiji. Ovo je slika koja govori dovoljno o tome u kakvom su stanju naše bolnice, naše zdravstvo i građani Srbije. Vi ste govorili da je zdravstvo prestalo da propada i da su neke stvari bolje, ali ove slike iz porodilišta vas demantuju u tome. Takođe me veoma zanima šta vi zapravo imate da kažete ako je 200 miliona evra uloženo u „Beograd na vodi“, a sa duplo manje para smo mogli da ne samo sredimo taj prostor, za koji se slažem da treba da bude sređen, već smo mogli da dovedemo jedan „Amazon“, „Gugl“ ili neku svetsku kompaniju koja bi napravila bum u IT industriji i pomogla i Novom Sadu i Beogradu i Nišu da IT sektor zaista i zaživi. Tu su prosečne plate velike, od 800 i 900 evra, i to je upravo ono što se suprotstavlja društvu robova koje je promovisao vaš prethodnik na vašem mestu evo pet godina za redom. Ne možemo ulagati u jarbole 220 miliona dinara i govoriti da smo ćemo digitalizovati Srbiju jer onda vam se negde prioriteti ne poklapaju, vama ili vašem tutoru. Ali ne možemo insistirati na tome da jedan metar jarbola treba da košta milion i 800 hiljada dinara, a da govorimo s druge strane o modernizaciji naše zemlje.Danas u ruci držim odluku o rebalansu budžeta grada Beograda i, verovali ili ne, 20 miliona dinara, dakle, više od 150.000 evra košta sajt za penzionere u gradu Beogradu. 150.000 evra. Ne verujem da je to ta vrsta digitalizacije koju ste vi juče predlagali građanima i narodnim poslanicima i ne verujem da vi verujete da je to digitalizacija Srbije koju treba sprovesti.Ono što me takođe veoma buni jeste da nijedne jedine reči nije bilo o vladavini prava, o medijskim slobodama i o ljudskim pravima. Zanima me – da li se slažete ili osuđujete

Da li se vi kao mandatarka slažete sa tom odlukom funkcionera SNS? Isto tako želim da znam makar i jednu reč o vladavini prava – da li je važno rušiti po mraku, po danu ili po zakonu, jer Savamala je ostala uskraćena kao afera za mišljenje od strane vas?Ono što je takođe važno, time završavam, jeste borba protiv korupcije. Pomenuli ste u nekoliko navrata da je borba protiv korupcije ono što je veoma veliki prioritet i važan prioritet vaše Vlade. Kako sajt od 150.000 evra može da bude sajt danas u Srbiji, koja je gladna, žedna, gde su građani poniženi, gde su im smanjene plate i penzije, gde vojnici raskidaju svoje ugovore zato što su plate 30 i nešto hiljada dinara? Kako je moguće da za jedan metar jarbola dajemo 1.800.000 dinara? Ili smo Srbija gde se patriotizmom pokušava zamaskirati korupcija? Ne bih voleo da to bude slučaj sa nama.Nijedne reči o spoljnoj politici. Vrlo me zanima i interesuje – da li će takođe vaš ministar i vaš predlog gospodin Nenad Popović, kao ministar u ovoj Vladi, uspeti da animira, pošto imamo humanitarnu katastrofu sa deponijom u Vinči, da li će uspeti da animira humanitarni centar ruski iz Niša, da tu humanitarnu katastrofu sanira, pošto pretpostavljam da humanitarni centar zbog toga i postoji u Srbiji? Zahvaljujem. **Ana Brnabić** Hvala vam.Puno je pitanja postavljeno. Mislim da je najvažnije da svakako odgovorim na pitanja o zdravstvu jer su ona jedan od najvećih prioriteta građana Srbije.Što se tiče nestajanja milijardu evra na godišnjem nivou iz zdravstvenog budžeta, apsolutno ne možemo da govorimo o nestajanju bilo kakvih milijardu evra iz zdravstvenog budžeta jer se u Republici Srbiji godišnje izdvaja iz budžeta 260 evra po glavi stanovnika. Realni troškovi pružanja zdravstvene zaštite po glavi stanovnika iznose između 800 i 900 evra na godišnjem nivou. Dakle, za toliko država nadoknađuje troškove koji bi inače trebalo da budu pokriveni iz zdravstvenog osiguranja. Dakle, ne možemo da pričamo o milijardu evra.Što se tiče te fotografije i svega što se govori ovde o zdravstvenom sistemu, opet hajde da prođemo sve ono što smo prošli juče. Dakle, do 2012. godine srpsko zdravstvo nije ispunjavalo ni kriterijume za ocenjivanje u sklopu evropskog zdravstvenog potrošačkog indeksa, odnosno Euro Health Consumer Index, ako neko treba da proveri. Kada smo ispunili kriterijume, bili smo najgori. U protekle dve godine napredovali smo 12 mesta na evropskom zdravstvenom potrošačkom indeksu, više nismo najgori u Evropi i sada zauzimamo 24. poziciju. Isti taj indeks evropski je dao srpskom zdravstvu titulu države sa najvećim napretkom u 2016. godini.Opet ću se vratiti na moje pitanje koje sam postavljala i svima nama i sama sebi danas ceo dan i postavljaću ga svaki dan, a to je – jel može bolje, jel može brže? Pa može, verovatno. Ali gde smo bili, odlično smo danas dogurali.Da kažem još neke stvari oko zdravstvenog sistema. Jedan od najvećih prioriteta je rekonstrukcija i izgradnja četiri klinička centra u Srbiji: Klinički centar Niš – 32,5 miliona,

Klinički centar Srbije – projektovana vrednost radova je 96 miliona evra. To je ukupno 200 miliona evra. Rekonstrukcija i izgradnja četiri klinička centra u Srbiji, realizacija projekta rekonstrukcije i izgradnje, opremanja sedam renomiranih zdravstvenih ustanova o kojima sam pričala i u ekspozeu počeće ove godine: Univerzitetska dečja klinika „Tiršova“, Klinika za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije, odnosno Višegradska,

Dakle, rekonstrukcija izgradnje i opremanje ovih zdravstvenih centara.Puštena su već u rad četiri linearna akceleratora na koje je Vlada Republike Srbije u 2016. godini izdvojila 700 miliona dinara. Tu su dva aparata za Klinički centar Niš, jedan aparat za Klinički centar Kragujevac i jedan aparat za Institut za onkologiju i radiologiju Srbije u Beogradu. Do kraja 2017. godine, dakle do kraja ove godine, završavamo nabavku još šest aparata iz kredita Svetske banke.U Kragujevcu nema više lista čekanja za zračenje. Do kraja mandata ove Vlade rekli smo da ćemo ukinuti sve liste čekanja. Na gama nožu zlatnom standardu u neurohirurgiji prvih godinu dana obavljeno je oko 800 intervencija.

nožu.Vlada Srbije je donela odluku o odobravanju finansijskih sredstava za krečenje prostorija zdravstvenih ustanova, adaptacija i sanacija mokrih čvorova i vodovodne i kanalizacione mreže zdravstvenih ustanova. Iz Uredbe o planu mreže zdravstvenih ustanova 600 miliona dinara iz budžeta odvojeno za to, to je više od 150 zdravstvenih ustanova koje su obuhvaćene ovim programom širom Srbije.O da nastavimo o zdravstvu, ili nema potrebe? Ali ima potrebe za još jednu važnu stvar koja se dva puta ovde pomenula, kao jedan podsetnik Vlade Republike Srbije da bi trebali da uradimo nešto da se deca više ne leče sms-om. Vlada je krajem 2014. godine formirala budžetski Fond za lečenje oboljenja, stanja ili povreda koje se ne mogu uspešno lečiti u Srbiji, to je kraj 2014. godine.

preko budžetskog fonda za poslednje tri godine država je izdvojila više od 32 miliona evra. Do juna 2017. godine 63 dece je poslato na lečenje, 134 uzoraka poslato na analizu u inostranstvo. Na današnji dan na ovom fondu se nalazi 251 milion dinara. Država danas pomaže 10 puta više slučajeva nego pre tri godine.Pokušala sam da nađem koliko se izdavalo do 2012. godine za lečenje retkih bolesti i fascinantan je podatak, je ne mogu sad, samo da vidim, znam da je dosta lako bilo zapamtiti taj broj - 0 dinara. Eto, da odgovorim samo na ovo pitanje na taj način da nisam sigurna da treba dalje odgovaram na ostala pitanja kada je ovo ovoliko izvitopereno. Hvala. Biljana Pantić Pilja. da nije tužno bilo bi smešno da neko ko je bio na vlasti tolike godine pokazuje slike oronulih bolnicu koje je mogao popravljati, ali na primer zimuje na Maldivima ili otvaraju „Kamenicu 2“ u jeku političke kampanje, daju nadu, lažnu nadu pacijentima obolelim od raka, a onda kada prođe kampanja „Kamenica 2“ nije spremna za upotrebu, i onda je to stvarno čuti od nekoga ko dođe da priča o programu buduće Vlade sa takvim znanjem.Što se tiče programa buduće Vlade koji ste nam juče predstavili jasno je ukazano da ćete nastaviti putem kojim je predsednik Aleksandar Vučić započeo, da ćete nastaviti sa reformama koje su u interesu građana Srbije koji su vas i birali.Prethodna Vlada ne čelu sa Aleksandrom Vučićem, započela je trend dovođenja stranih investitora i angažovanja domaćih resursa i vi ste i obećali nastavak ovakvog trenda juče u vašem programu koji ste nam pročitali. Međutim, neki narodni poslanici su spomenuli Novi Sad, fabrike.Moram da se osvrnem na to i na Novi Sad koji je do 2012. godine bio opustošen od strane bivšeg režima kada su punjeni njihovi lični džepovi, džepovi njihovih partija, kada su uništili, samo da navedem Razvojnu banku u stečaju, koja je danas u stečaju, kada su uzimali kredite bez obezbeđenja. Onda 2012. godine su građani Novog Sada izabrali Miloša Vučovića za gradonačelnika koji se pokazao kao dobar domaćin, pa je to Vlada Aleksandra Vučića prepoznala. Pa, Novi Sad ima jedan „Delfi Pakard“ iz Velike Britanije,

„Knor“ oko 50 ljudi, „Aleks fešon“ oko 100 ljudi.Ali, to kolege koje dolaze iz Novog Sada očigledno ne znaju ili ne žele da znaju, boli ih što oni nisu mogli da dovedu takve investicije u jedan Novi Sad, a vi ste u svom programu obećali da ćete ovakav trend nastaviti.Moram

na način kako se oštećuju ti isti podzemni kontejneri, krađom otpada i razvaljivanjem kontejnera. Ali, to joj nije bilo bitno da spomene, jer nju baš briga za grad Novi Sad, a tome govori to da je napustila svoju matičnu partiju. Na primer u Evropi je otpad jedno od ozbiljnih stavki u prihodu grada, ali to očigledno njima nije bitno zato što Evropa očigledno nije put gde oni više žele da idu.Takođe, naveli ste da će doći do novih izmena radnog zakonodavstva, izmena Zakonika o krivičnom postupku, pa se na to moram osvrnuti i to je veoma bitno za nastavak borbe protiv kriminala i korupcije, posebno imajući u vidu kako smo imali reformu pravosuđa i kako su nam uništili pravosuđe. Smatram da su bivši ministar Selaković i gospođa Kuburović odradili odličan posao, da su nastavili da se bore da imamo brže i efikasnije pravosuđe, da je izgrađeno preko 60 hiljada metara kvadratnih novih prostorija ili je renovirano. Nadamo se uskoro u Novom Sadu novoj zgradi za palatu pravde. Uvedene su nove profesije, novi zakoni koji su ubrazali pravosuđe, da će se promeniti i Zakonik o krivčičnom postupku gde će javnim tužiocima se dati veća ovlašćenja u istrazi, što smatram da je dobro, jer se time smanjuje i stopa kriminaliteta izvršenih krivičnih dela.Takođe, juče ste rekli jednu sjajnu rečenicu, svaki član društva da uradi svoj deo da bi ovo društvo bilo bolje. Čuli smo, dosta njih iz bivšeg režima i opozicionih stranaka koji svojim delovanjem ne mogu da učine ništa bolje i to su građani Srbije prepoznali na prethodnim izborima. Ja ću vam dati svoj glas zato što znam da nastavljate kuda je stao Aleksandar Vučić i da nastavljate borbu za bolju Srbiju. Hvala vam.

omalovažavanje, pravi pravcati mobing. I, to od koga? Upravo od funkcionera i poslanika napredne stranke. Gde god su se pojavljivali ničim izazvani sami su govorili, kako se pojavi, kaže meni ne smeta što je Ana Brnabić gej, meni ne smeta što je Ana Brnabić, ima hrvatsko poreklo, meni ne smeta što je Ana Brnabić bila u NALED-u koji je inače protiv interesa Srbije. Meni ne smeta što je Ana Brnabić bila u USAID koji inače finansira Soroš. Dakle, ja ovo samo citiram ono što sam slušala od onih koji će ipak podržati Anu Brnabić kako su danas rekli i bilo mi je onako fascinantna izjava direktno u jednoj emisiji, kolege poslanika, ja imena namerno ne govorim, jer ne želim da izazivam ni svađe ni replike, nego čisto iznosim ono što mislim da je bitno.Taj kolega kaže – što su svi navalili na Anu Brnabić, evo, i ja sam imao nekih predrasuda, ali ja sam sa njom razgovarao, ljudi, ona ja normalna. LJudi, ja sam bila zgrožena kad sam to čula, verovali ili ne.Dakle, i to se nastavlja danas. I danas, gospođu Brnabić, oni koji kažu da će glasati za nju zapravo omalovažavaju. Nikoga nismo čuli da je pričao da će glasati za Anu Brnabić zbog nje, zbog nekih njenih kvaliteta. Svi će za nju glasati zato što je ona izbor Aleksandra Vučića. Čak i ako jeste tako, pa bilo bi korektno prema gospođi Ani Brnabić da poneko kaže da će glasati zbog nje i zbog nekih njenih kvaliteta.Onda su se u neko doba setili, pa su počeli da govore da je Ana Brnabić pokazala izuzetne rezultate na mestu ministra državne uprave i lokalne samouprave u ovom prethodnom periodu. I, naravno, niko nije rekao koji su to konkretni rezultati. Sada pitam, odnosno primećujem da, zapravo, tamo nekih rezultata nije ni bilo. Bilo je otkaza. Ne bih rekla da je to nešto čime neko treba da se pohvali.Elektronska uprava ne postoji. Nemate mogućnost da uzmete izvod iz knjige rođenih za nekog ko je rođen u Beogradu da to uzmete u Nišu, ne znam, u nekom drugom mestu. Umrežen je Beograd, umrežen je Novi Sadi i još nekoliko, desetak opština u vrh glave. To je činjenica.Zdravstvene knjižice, činjenica je da su zahtevi još od decembra prošle godine, evo punih sedam meseci, još uvek nisu stigle te elektronske zdravstvene knjižice.U lokalnoj samoupravi, inače, niste uradili one ključne stvari. Lokalna samouprava vam cveta od korupcije. Stizale su, odnosno upućivane su i vama, gospođo Brnabić, i gospođi Mihajlović. Ne mogu da tvrdim da su do vas stigle, možda su negde presretnute. Ali, recimo, znam sigurno da je prema oba ministarstva upućeno pismo gde vas obaveštavaju da u jednoj opštini, ja ne mogu da govorim zbog ljudi koji su dali ove informacije, ne smem da govorim o kome se radi, jer će trpeti ozbiljne probleme u tim opštinama, da u jednoj opštini, beogradska opština je u pitanju, ako neko hoće da zida zgradu sa više stanova, mora da da 70.000 evra, zna se tačno kome. Naravno, ljudi odustaju. hiljada evra je traženo čoveku koji se bavi proizvodnjom, odnosno dao je, pardon, 20 hiljada evra. Treba da zaposli 120 ljudi da bi legalizovao neku malu trafo stanicu. Taj neko mu je rekao – znaš, izvini, moraš da daš još 20.000, predmet je došao kod mog kolege, verovali ili ne. Ja ne znam da li je to stiglo do vas. Verujem i jedna i druga bi reagovale da eventualno jeste, ali samo da znate da se to dešava.Najveća naša primedba vama, gospođo Brnabić, u ovom ministarstvu u kojem ste radili je ta što smo sačekali izbore bez sređenog jedinstvenog biračkog spiska. Zaista vam je to obaveza koju morate najhitnije da rešite ukoliko želite da da ozbiljno radite svoj posao.Vi nam ovde pričate o digitalizaciji. Sve je to lepo, nemamo mi ništa protiv napredovanja u svakom smislu, ali vi ne poznajete svoju zemlju. Pričate o digitalizaciji u zemlji gde gradovi nemaju kanalizacije, gde ima sela koja nemaju ni struju, gde nema telekomunikacija, gde nemate dometa mobilnih telefona na najmanje jednoj trećini države. trećini države. Probajte da pošaljete telegram. Prošli četvrtak sam slala telegram u jedno selo kod Babušnice. Službenica mi je rekla da će telegram stići na adresu u utorak, u četvrtak ujutru poslat, stići će u utorak. I vi pričate o digitalizaciji. U stanju u kojem se nalazi država Srbija prioritet je da se rešava ekonomska kriza i socijalna beda. Ako to možete, onda možemo očekivati da ćete nešto i da uradite. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana gospođo Brnabić, daćemo vam podršku, u to nemojte da sumnjate, a najvažniji razlog jeste taj što u svom radu imate rezultate. Neki mogu da ih osporavaju, neki mogu da ih vide. Oni koji ih uopšte ne vide, njima nema pomoći, verujte.Ako ćemo od izuzetaka da pravimo pravilo, onda ova zemlja nema nikakvu budućnost.Moram da vam kažem da morate da date sve od sebe da ove programske ciljeve koje ste izneli u svom ekspozeu i ostvarite, a reći ću vam i zašto. Zato što tokom čitave ove diskusije neko je optuživan, a reći ću tačno i ko je optuživan, predsednik Republike Aleksandar Vučić, da se bavi manipulacijom podacima. Pa su kolege poslanici iz bivšeg režima stalno iznosili neke podatke. Evo, ja ću samo nekoliko podataka da iznesem, ali počeo bih od ovoga.Recimo, jedan moj uvaženi kolega kaže da su devizne rezerve Republike Srbije danas manje za milijardu, ali nije rekao čega. Ako pogledate, manje su za milijardu dolara, ali bih isto tako bio u pravu kada bih rekao da su veće za milijardu evra, zbog kursne razlike između 2008. godine odnosa između dolara i evra i današnjeg dana.Zar dana.Zar to nije manipulacija činjenicama? Ili, recimo, još jedan podatak koji je jako bitan. Ovde su poslanici bivšeg režima skakali od radosti i od sreće manipulišući jednom činjenicom, a to je da je Narodna banka u završnom finansijskom računu za 2013. godinu iskazala gubitak.Kada pogledate finansijski izveštaj, izgleda da je zaista tako, ali niko od tih manipulatora podacima nije rekao da taj finansijski izveštaj je umanjen zbog pada cene evra i ostalih deviza u deviznim rezervama, i da to što Narodna banka ima negativno poslovanje znači da u privredi i među građanima ima više novca. Ali, to im ne odgovara. Još kažu – mi to ne znamo, mi se u to ne razumemo.Kada

manipulacija. Evo, jedan kolega poslanik kaže 31.12.2013. godine javni dug Republike Srbije bio je 15 milijardi i 116 miliona evra, a danas je, odnosno 31.12.2016. godine 24 milijarde i 820 miliona evra. I jedan i drugi podatak su tačni, ali je iskazivao babe i žabe, i to nije iz neznanja, nego iz zlobe i pakosti, zato što su direktne obaveze bile 15 milijardi i 100 miliona. Međutim, indirektne su uvećavale to za još dve milijarde i 600 miliona, što ukupno iznosi 17 milijardi i 700 miliona, tako da je javni dug za pet godina skočio za nešto manje od sedam milijardi evra, i to je tačan podatak.Polako, tačan podatak.Polako, doći ćemo i do toga kako je nastao taj javni dug. Sačekajte malo, što ste nestrpljivi? To je ruka i delo bivšeg režima. Sad ćemo i o tome. Znate, mi ovde u Skupštini izbegavamo da govorimo neke stvari, odnosno ne dajemo kvalifikaciju da neko ko ne govori istinu, da ga nazovemo pravim imenom, nego mu kažemo iz vaspitanja – ne govorite istinu.Nećemo istinu.Nećemo da kažemo onu ružnu reč. Niko neće da kaže da je 2013. godine

nikakve odgovornosti. To su krediti koje je podizao bivši režim.Kada se zadužite se zadužite da biste platili glavnicu kredita, da biste platili kamatu kredita, taj iznos sa kojim ste se zadužili pripisuje se vašoj glavnici. glavnici. Zbog otplate kamate iz 2013. godine u 2014. godini imamo povećanje iznosa za otplatu kamata i ona već iznosi 113 milijardi dinara ili 900 miliona evra. Opet su plaćene samo kamate, a podignut je kredit da bi se platile te kamate zato što nismo imali privredu koja je mogla da izdrži to zaduženje, a privredu smo nasledili od bivšeg režima.U 2015. godini, tačni podaci,

To je opet plaćeno zaduženjem države zbog kredita koje ste vi podizali i kamata koje moramo mi da otplaćujemo, a vi ste ih pravili.Godine plaćeno je na osnovu kredita koje ste vi podizali kamate u iznosu od 139 milijardi dinara, odnosno milijardu i 100 miliona evra. Što to ne kažete? To je vaših ruku delo. Da li se stidi neko od vas? Ne bogami, taman posla. To je ukupno iznosilo 4 milijarde i 200 miliona evra novih obaveza države. Kada pitate odakle toliki javni dug, svi su podaci dostupni, javni, …Samo da vam kažem, vi volite da kažete da je matematika egzaktna nauka, a ja koristim srpske reči, precizna, znači nema greške.Idemo dalje. Milijardu evra, igrao se neko sa dve banke – Razvojnom bankom Vojvodine i Agrobankom. To je isto plaćeno iz budžeta Republike Srbije.Idemo

Hoćete dalje?Vojne penzije koje nisu usklađivane od 2008. godine zbog pretnje gubitka pred sudom. Što ne galamite? Istina vas boli, pa šta da vam radim? Dve stotine miliona evra.Tu je i ministar Vujović koji će sve da potvrdi. Nisam još došao do kraja. kraja. Imate u strukturi našeg javnog duga 6 milijardi dolara koje smo nasledili po kursu 1,34 u odnosu dolar – evro, a danas je 1,05, pa imamo zbog vaših 6 milijardi dolara kursne razlike u budžetu koje utiču na javni dug u iznosu od milijardu evra.Svi ovi podaci koje sam izneo su tačni, dostupni su svima. Čudi me da neke kolege poslanici koji su učestvovali i podržavali mogu da me pogledaju u oči, što znači da su bez skrupula, a ko je bez skrupula je bez časti, ko je bez časti ne može da vodi Srbiju. Zato morate da date sve od sebe da vaši programski ciljevi, gospođa Brnabić, uspeju. Zamislite da oni koji ovde ne govore istinu šta će da rade kada dođu na vlast. Srbija ih više ne zaslužuju na vlasti.

ako je ta Vlada donela set zakona direktno škodljivih po građane Srbije, ako ta Vlada proglasi lični interes za interes od javnog značaja zarad sprovođenja projekata tipa „Beograd na vodi“.Možda će Ministarstvo životne sredine imati čime da se bavi. Pitam – ko će biti vlasnik životne sredine o kojoj će se baviti to ministarstvo kada ste sve što je moglo da se proda prodali? Hvala najlepše.

Brnabić, kandidati za ministre, kolege poslanici, građani Srbije, ja sam Milija Miletić i dolazim iz Svrljiga. To je najlepša opština u Srbiji koja se nalazi pored Niša, a to je najlepši grad u Srbiji.

kao mandatara, podržati bezrezervno. Baš zbog toga što znam da ste dobra osoba, da ste dobar čovek. Baš zbog toga što znam da ste stručni i baš zbog toga što znam da dolazite, da vaša krv jednim delom jeste iz Babušnice. To je opština koja se nalazi na jugoistoku Srbije. Baš zbog toga ja želim da podržim vas, da podržim vašu Vladu jer znam da ćemo nastaviti da radimo sa istim ciljem, a to je da se razvija jugoistok Srbije, da se ulaže u poljoprivredu, da se ulaže u selo, da se ulaže u mlade, da se ulaže u zadrugarstvo, da se ulaže u nauku, da se ulaže u zdravstvo. Ja znam da će tako biti. Ja znam još nešto što moje kolege i građani Srbije moraju da znaju, a to kada vas neko pozove, uvek odazovete i znam kada nešto treba, kao ministar za lokalnu samoupravu, vi ste uvek davali smernice nama u Svrljigu i opštinama, kao što je Babušnica, Gadžin Han, kao što je jugoistok Srbije.Mislim Srbije.Mislim da mi ne treba da se stidimo onoga što imamo. To je naša snaga u ljudima, snaga u prvom čoveku naše Srbije, a to je gospodin Vučić, predsednik, kome smo dali podršku, a koji je i vas predložio. Zato ću na glasanju glasati svim srcem za vas jer znam da će ova naša buduća Vlada na čelu sa vama nastaviti da radi na razvoju jugoistoka Srbije. Siguran sam da ćemo nastaviti sa ulaganjem

Poštovana predsednice, poštovani poslanici, poštovani bivši i budući ministri, poštovana mandatarko, Nova Srbija i poslanički klub Nove Srbije i Pokret za spas Srbije u danu za glasanje neće podržati ovu Vladu, jer je Nova Srbija odustala od kursa podrške prethodnoj Vladi, a s obzirom da je ova Vlada u kontinuitetu i želji da nastavi kontinuitet prethodne Vlade, logično je da mi nećemo podržati takvu Vladu.Slušali Vladu.Slušali smo danas ovde i juče u izlaganju raznih diskusija, od hvalospeva do teških kritika, od lepih reči i iskrene podrške nekih ljudi koji stvarno veruju u to, do cinizma, nećemo ulaziti u te detalje. Jednostavno smatramo da ova Vlada nije vaša Vlada, da ove ministre niste vi birali, da ovu rokadu koju ste napravili između ministara niste vi napravili, da ministarstvo bez portfelja zaduženo za inovacije nije vaša ideja. Mislimo da to nije vaša zasluga i zato nećemo podržati ovu Vladu. Naravno, to što nećemo podržati ovu Vladu ne znači da nećemo pratiti njen rad i da nećemo je pohvaliti i kritikovati.Isto tako, kao što smo pratili i do sada rad bivše vlasti i bivše Vlade, tako ćemo pratiti i ubuduće. Pohvalićemo sve ono što je dobro. Pohvalićemo i gama nož, pohvalićemo i sajber nož, pohvalićemo i novi start pet skenera, pohvalićemo i onkolologiju dva, pohvalićemo i novi deo za radioterapiju. Isto tako, sa druge strane, skrenućemo pažnju i na neke druge strukture vlasti, troše neka sredstva koja bi možda bilo bolje da su otišla, ili za zdravstvo, ili za omladinu, ili za kulturu, ili za ne znam šta drugo. Možda je tu baš vaš

Poštovana predsednice, uvažena gospođo Brnabić, koleginice i kolege narodni poslanici, kandidati za ministre, na samom početku bih htela da izrazim zadovoljstvo što ćemo prvi put u istoriji Srbije imati ženu premijera. Iako nije to ono što je preporučilo gospođu Brnabić za ovu poziciju, mislim da je to jako važno ohrabrenje za sve žene u Srbiji, ne samo one koje se bave politikom, već i za sve druge žene da mogu da dođu na najviše pozicije zahvaljujući svom znanju i obrazovanju.Što se tiče gospođe Brnabić, ona je svojim dosadašnjim radom već pokazala stručnost, sposobnost, odgovornost u poslu koji je radila. Takođe, ono što smatram da je jako važna osobina za svakoga ko pretenduje da bude na vrhu bilo koje organizacije, a posebno, ukoliko je to Vlada Republike Srbije, a to je da je timski igrač, a to je upravo osobina koja krasi vas, tako da sam sigurna da ćete sa uspehom da vodite Vladu Republike Srbije.Zadaci koji su pred Vladom, koja će uskoro da bude izglasana, jesu da nastavi onim putem, onim utvrđenim prioritetima, koje je imala prethodna Vlada, koja je dobila podršku na izborima prošle godine, parlamentarnim izborima. Što se tiče unutrašnjeg plana, to je nastavak ekonomskih reformi, a posebno bih pohvalila to što ste kao jedan prioritet na unutrašnjem planu izdvojili obrazovanje i digitalizaciju. Mislim da je to jako važno za modernizaciju našeg društva.S obzirom da je Vlada koju je predvodio gospodin Aleksandar Vučić imala izuzetno hrabre poteze koji su doveli do dobrih rezultata, mislim da će nastavak rada, u tom smislu, za vas biti ni malo lak zadatak. Ono što je, takođe, važno reći, jeste da naši građani posle ovih reformi, koje su sprovedene, očekuju i neke vidove konkretnih konkretnih benefita da osete, a to je u pogledu povećanja penzija, povećanja plata u javnom sektoru i to je ono što se očekuje od ove Vlade.Ono što bih želela da stavim kao fokus mog izlaganja, to je spoljna politika, to je nešto čime se bavim u Narodnoj skupštini, jako je važno što ste naglasili kontinuitet u spoljnoj politici Republike Srbije, članstvo u EU, kao strateški prioritet, ali svakako održanje i očuvanje najboljih odnosa i saradnje, kako sa Ruskom Federacijom, tako i sa Kinom i jača bilateralna saradnja sa drugim važnim akterima na međunarodnoj sceni.Svakako je Vlada u sektoru spoljne politike nešto što je prethodna Vlada ima čime da se pohvali. Od decembra 2014. godine, kada je organizovan samit Kina- Zemlje centralnoistočne Evrope, kada smo posle mnogo godina imali priliku i da ugostimo premijera Kine, i izuzetno važan projekat „Jedan pojas-jedan put“, izuzetno važan za celu Evropu, rekla bih, a koja je Srbiju stavila u centar je jako važno i nešto čemu nam, sigurna sam, ceo region zavidi.Takođe, predsedavanje Srbije OEBS-om, što se prvi put desilo u ovoj organizaciji da Srbija predsedava OEBS-om, 2015. godine na jako uspešan način, je nešto što je promovisalo i popravilo imidž naše zemlje činjenica da je, na kraju, u decembru došlo do toga da je 44 delegacije na ministarskom nivou došlo u Beograd, je svakako bio veliki doprinos promociji naše zemlje.Ono što je važno istaći jeste veliki napredak, i sve ono što smo ostvarili oko sprečavanja članstva tzv. Kosovo međunarodnim organizacijama, posebno bih istakla UNESKO. Takođe, u Savetu bezbednosti UN smo sprečili usvajanje rezolucije koja je, zahvaljujući vetu koji je dala Ruska federacija, sprečena da se usvoji, tiče se događaja koji su se desili u Srebrenici.Mislim da je to nešto što mi, kao država, smo u obavezi, da tu vrstu podrške koju smo dobili od Ruske federacije, da to nikada ne zaboravimo. Da je Srbija uspela da popravi svoj međunarodni ugled pokazala je inauguracija predsednika Vučića, kada je više od 50 stranih delegacija došlo da prisustvuje. Svi lideri regiona, i pored određenih nesuglasica koje su postojale u regionu, činjenica da su na visokom nivou došli svi da daju podršku našem predsedniku, pokazuje jedno poštovanje, ne samo prema njemu, nego i prema Srbiji.Strateški cilj, članstvo u Evropskoj uniji, je nešto što ostaje naš prioritet. Mislim da je dobro što će sada sve pod krovom novog ministarstva za evropske integracije biti objedinjene nadležnosti, kako Kancelarije za evropske integracije, tako i nadležnosti koje je imalo Ministarstvo bez portfelja zaduženo za evropske integracije i pregovarački tim. Jako je dobro, jer mogu na bolju način da koordiniraju aktivnosti. Svi mi dobro znamo da se Evropska unija suočava sa velikom krizom, i da proces proširenja nije nešto što je prioritet.Ono što je zabrinjavajuće i što je jedan od, rekla bih, zadataka za buduće ministarstvo jeste poboljšati imidž i podršku samom procesu našeg pristupanja EU. Ono što smo mogli da vidimo kroz kroz istraživanja, jeste da je najniža podrška upravo među omladinom, među studentima, to je nešto što treba da se promeni. Mislim da i sama EU može tu mnogo da doprinese promenom retorike retorike i jačom podrškom Srbiji, što je često znalo da izostane. Mislim da je nizak nivo podrške koji postoji, u određenim krugovima, da je za to razlog upravo poštovanje teritorijalnog integriteta Srbije, da je to ono što nedostaje da bi EU ovde bila prepoznata, ne samo kao ne samo kao spoljnotrgovinski partner, donator ili investitor, već da bi bila prepoznata kao politička organizacija koja uvažava i poštuje Srbiju.Ono što je među našim građanima često prepoznato, jeste da je taj ceo proces dosta politizovan i da, često, proces proširenja ne zavisi samo od konkretnih kriterijuma koji bi trebali da važe za svaku državu, već, vrlo često, političkih okolnosti u kojima se proširenje dešava. Zato mislim da je važno i da EU pruži jasniju podršku Srbiji, kako bi pomogla i nama svima ovde da taj proces ima i veću podršku među građanima.Ono što je važno za za Srbiju, jeste regionalno povezivanje, agenda povezivanja u sklopu Berlinskog procesa je nešto što treba da nastavi ova Vlada Republike Srbije. Već sledeća prilika je i sastanak u Trstu, kada se očekuje realizacija i nekih konkretnih projekata povezivanja. Mislim da da neki drugi primeri, koji pokazuju da neka bolja regionalna ekonomska povezanost može da dovede i do bržeg rešavanja otvorenih bilateralnih pitanja.Na kraju bih želela da kažem, kao predsednik Grupe prijateljstva sa Ruskom federacijom u Narodnoj skupštini Republike Srbije, to je jedina Grupa prijateljstva koja ima, rekla bih, parlamentarnu većinu, 129 članova je u toj grupinarodnih poslanika, koja pokazuje raspoloženje u našem Parlamentu, da je jako važno da nastavite u smeru u kojem je radila prethodna Vlada, a to je poboljšanje saradnje sa Rusijom, ne uvođenje sankcija Ruskoj federaciji i angažovanje na boljem ekonomskom povezivanju i povećanju robne razmene sa Ruskom federacijom. Nadam se da će i novoformirani Nacionalni savet biti podrška Vladi u tom procesu.Želim da kažem da vam želim puno sreće u budućem radu. Svakako, podržaću, sa zadovoljstvom, vaš izbor i tima koji ste predložili.